član 1. amandman je podneo narodni poslanik Žika Gojković.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić.Da li neko želi reč? 1. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici dr Balin Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.Predstavnik predlagača prihvatio je amandman sa ispravkom na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je amandman sa ispravkom.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

gospodin Martinović da je potrebno da se smanji cenzus na 3%, zato što sam malopre govorio i govoriću uvek da je dobro na ovaj način da male političke stranke mogu da prođu taj cenzus od 3% i da sutra mogu ovde u Skupštini da predstavljaju svoje sredine.Inače, malopre kada je govorila koleginica Nada Lazić pomenula je mene, da sam ja jedan koji uvek govori o sredini odakle dolazim, o ljudima sa kojima živim, o okolini i o okrugu gde živim i, normalno, o jugoistoku Srbije. To ja radim baš zato što Ujedinjena seljačka stranka, čiji sam ja predsednik, želi da se u tom našem regionu jugoistočne Srbije mnogo više ulaže. Sada se dosta daju sredstva za putnu za sela, za puteve, ali mislim da bi to moglo da bude i više.Uvek sam se zalagao da se izdvaja više sredstava za svako novorođeno dete, za nezaposlenu porodilju, za bračne zajednice da budu veća izdvajanja, za ta seoska područja, za brdsko-planinska područja, da se obezbede bolji uslovi života na jugoistoku Srbije. Normalno, o tome ću uvek govoriti, zato što mislim da je Skupština mesto gde moramo o tome govoriti, o tome pričati, a ne ulica. Na ulici možemo da razgovaramo, da slušamo primedbe, da slušamo sugestije građana, ali ovde te sugestije moramo izneti i reći ono što jeste. Potreba naših sredina jeste da se ovde u Skupštini čuje problem svih malih opština, ne samo Svrljiga, ne Bele Palanke, ne Gadžinog Hana, ne Merošine, ne Boljevca, nego da se čuje predlog i rešenje na koji način u tim opštinama može sa manje ulaganja da se i bolje živi.Mislim da je potreba da veći broj poslanika bude iz takvih sredina, mislim da je potreba da u našoj Skupštini, i to ću podržati, bude veći procenat žena, odnosno osoba suprotnog pola, zato što iz opštine odakle ja dolazim Seljačka stranka učestvuje u vlasti, ima najveću odgovornost, gde je predsednica opštine žena, gde je predsednica Skupštine žena, gde je načelnica opštinske uprave žena, gde je načelnica finansija žena. To je direktna stvar gde smo mi kao Seljačka stranka dali podršku ženama, zato što su žene nešto što više vredi i više zna.Još jednom,

želim da naglasim da je jedan od retkih primera u ovoj Skupštini koji je uvek govorio o problemima svoje lokalne sredine. To upravo potvrđuje ono pravilo, o čemu sam ja i govorila, da je regionalna zastupljenost, odnosno zastupljenost poslanika iz mesta i regiona iz kojih dolaze, gde će na pravi način zastupati interese svojih i boriti se za njihove interese pravi pristup kakav poslanik treba da bude.Zapravo, svi oni koji dolaze iz određenih sredina najbolje poznaju tu sredinu i najbolje mogu o tome da

bih želela da vidim. Pogotovo što je pohvalio žene, nisam znala da postoji opština u kojoj na ovako ključnim mestima su žene prisutne i naravno u takvim opštinama nemamo afera Jutka i tome slično, ne vuku se po novinama po lošem, nego upravo po dobrom radu. Takvih opština bi trebalo da bude mnogo više i mnogo više žena na lokalnu koje će na pravi način raditi i zastupati svoje sredine i pre svega rešavati probleme stanovnika sa tih područja, a ne baviti se samo sobom.Zato je bitno da budu podeljeni regioni. Opet se vraćam na onu priču da je bitno da se i taj zakon promeni i da bude regionalna zastupljenost na pravom nivou. Hvala.

kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, podržavamo sve naše ljude u celoj Srbiji, podržavamo i žene, zato što su žene stub naše kuće, stub našeg domaćinstva.Politički gledano, kada neko govori o problemima, probleme najbolje oseća onaj ko tu živi. Zbog toga uvek govorim o problemima, govorim o tome kako problemi treba da se reše, ali s druge strane moram da budem i realan, da Ujedinjena seljačka stranka jeste mala stranka, da imamo preko 60 odbora, ali da sam ovde u Skupštinu ušao podrškom ljudi koji misle slično kao ja, ali s druge strane, politika koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, to je politika koja daje mogućnost i snagu za sve ovde nas u Srbiji i ja ću i nadalje podržavati politiku gospodina Vučića što se tiče svih onih stvari koje su pozitivne i za jugoistok Srbije i za naša sela i za celu Srbiju. Hvala, kolega Miletiću.Po amandmanu se javila Vjerica Radeta.Gospođo Radeta, izvolite. **Vjerica Radeta** Proporcionalni izborni sistem, gde je Srbija jedna izborna jedinica, apsolutno najbolje rešenje za sprovođenje i održavanje izbora u Republici Srbiji i narodni poslanici koji budu izabrani voljom građana u Narodnoj skupštini, predstavljaju sve građane. Niko ne može da zna da li je od određenog broja građana, koji su glasali za određenu političku stranku, da je baš neko iz nekog mesta u svom mestu osvojio toliki broj glasova i to baš on. To jednostavno niti je moguće, niti je realno.Ovde se nekako stalno provlači teza da narodni poslanik predstavlja sredinu iz koje je došao. Ne volim iskreno ni da čujem kad narodni poslanik govori i kaže – ja dolazim odatle i odatle. Ne, ja sam narodni poslanik i ja predstavljam sve građane Republike Srbije i ja se ovde programom SRS, neko drugim nekim drugim programom, borim za interese i za bolji život svih građana Srbije, bez obzira gde žive.Kakva regionalizacija? Neko kaže svaka opština nema svog predstavnika u Narodnoj skupštini. To je neki drugi problem. Mi imamo amandman kojim pokušavamo da vratimo mogućnost da poslaničke liste utvrđuju redosled narodnih poslanika na osnovu osvojenog broja mandata, da to ne radi RIK, po unapred utvrđenom spisku. To takođe nema veze sa tom regionalizacijom, koja u Srbiji ne sme da postoji i nema veze sa predstavljanjem određene lokalne samouprave.Za lokalnu samoupravu, za interese građana u lokalnoj samoupravi, za rešavanje njihovih komunalnih problema brinu se odbornici, a u Narodnoj skupštini, mi ovde donosimo zakone, ovde se usvajaju zakoni, ovde se raspravlja o predlozima zakona. Zakona koji se primenjuju apsolutno na svakog građanina Republike Srbije i potpuno je nevažno da li je taj građanin iz Kragujevca, odakle je Nataša, iz Zemuna odakle sam ja, iz Rume odakle je Martinović, Novog Sada odakle je Mirčić, da sada ne nabrajam, potpuno je to nevažno, jer mi donosimo zakone, iznosimo svoje političke stavove o Vladinim predlozima, ponavljam u interesu svih građana.Zaista govorim, pre svega, zbog javnosti da ljudi ne steknu pogrešan utisak, vidi iz našeg mesta nemamo uopšte narodnog poslanika. Imate poštovani građani gde god da živite u Srbiji, vi imate narodnog poslanika, imate 250 narodnih poslanika

Samo želim da pomenem, ja sam u načelnoj raspravi govorila primere drugih zemalja, primer Španije recimo ili Italije, gde parlament Španije dvodoman, čine ga kongres i senat. Prema Ustavu Španije senat je dom teritorijalnog predstavništva. Ustav reguliše i način izbora senatora na regionalnom principu, pa ovaj princip uživa i ustavnu zaštitu, zatim, isto tako, kada je u pitanju izbor za kongres, predstavništvo je građana, takođe se vodi računa o regionalnom načelu, kao i da je ovo načelno Ustavom isto tako usvojeno. Italija ima ima isto princip sličan, sve je na regionalnom principu. Znači na ravnopravnom, regionalnom predstavljanju, odnosno prisustvu poslanika u senatu ili već kako se ta telo zove. Parlament Holandije isto tako reprezentuje građane i bira se isto tako po pokrajinskom principu.Znači, ovaj princip po regionima, zastupljenost regiona postoji po mnogim zemljama i zašto onda Republika Srbija bi bila drugačija nego što su druge zemlje koje su daleko razvijenije od Srbije. Hvala.

zaista i određenu praksu, a od obnovljenog višestranačja u Srbiji imamo Zakon o izboru narodnih poslanika, a najvažnije imamo iskustvo. i sa više izbornih jedinica, i sa većinskim zbornim sistemom i tako dalje je pokazalo da to zapravo ne pokazuje pravu snagu, pre svega, političkih partija, a političke partije su po našem Ustavu, nešto što mora da se uvažava i što predstavlja suverenitet građana i stalni pokušaji da se od političkih partija prave neke nakaze.Zamislite, neko je predsednik političke stranke i on kaže, ide on sad u neki savez, ide on u neku ne znam ni ja grupu ovakvu ili onakvu, da bi se oslabila moć stranaka. Ne, političke stranke odgovaraju građanima, političke stranke se sa svojim političkim programima predstavljaju biračima. Birači su ti koji procenjuju sa koliko glasova će oceniti u određenom momentu, određenu političku stranku. Političke stranke ne smeju da se plaše tih rezultata pa da bi zbog nekog eventualno boljeg rezultata ili nekog glasa više, menjali svoju političku platformu, pričali jedno, radili drugo itd.Građani itd.Građani Srbije zaslužuju da im se političari, predstavnici političkih stranaka obraćaju iskreno, da im iskreno kažu na koji način žele da reše svaki njihov problem i da im iskreno predstave svoj politički program.Kada je u pitanju naš izborni sistem ponavljamo, stav SRS je proporcionalni izborni sistem, Srbija kao jedna izborna jedinica i možda jednog dana za ko zna koliko desetina ili stotina godina ćemo biti na nekom drugom političkom nivou, nivou političke svesti, a sada u eri preletanja, menjanja stranaka, menjanja poslaničkih grupa, sve što bi bilo ispod ovoga bi pravilo haos i bilo neprihvatljivo. **Vladimir

najviše sa izbornim ciklusima 2012. godine i 2008. godine, dakle, pre toga, manipulaciju u kandidovanju tzv. manjinskih stranaka koje to zapravo nisu. Onda smo mogli da kažemo da je to na nivou nekog političkog incidenta. Međutim, nije, to je postalo pravilo za pojedine mešetare, šarenolikih biografija, neke političke, pod znacima navoda, predatore koji bi samo da se dočepaju Narodne skupštine navodno pod imenom neke manjinske političke stranke, u stvari to su ljudi kojima uopšte nije stalo ni do kakvih prava manjina.Srpska radikalna stranka je oduvek pokazivala veoma veliku pažnju prema pravima nacionalnih manjina i njihovom integrisanju u politički sistem Republike Srbije i od obnovljenog višestranačja, dakle, tačnije od izbora kada su oni bili po proporcionalnom izbornom sistemu 1992. godine, od Narodne skupštine Republike Srbije preko pokrajinske Skupštine, a kasnije i lokalnih samouprava, uvek smo vodili računa da u svim sredinama gde ima i gde žive nacionalne manjine one budu i na našim izbornim listama.Za one političke stranke koje su nacionalne manjine, a koje žele samostalno da idu i koji imaju tzv. prirodni prag za ulazak u Skupštinu, neophodno je da se prihvate dva amandmana SRS da ne bi došlo ubuduće do ovakvih zloupotreba. Vi ste mislili da ste problem rešili, međutim, niste.Republička izboran komisija po vašem ovom predlogu zakona izdavanjem uverenja od strane nacionalnog saveta nacionalnih manjina potvrđuje da su one to u stvari, a to nije dobro. Vi ste imali pred očima javnosti situaciju da Rasim LJajić ulazi u otvorenu koaliciju sa Esadom DŽudževićem koji je kasnije skratio svoje prezime na DŽudža i sa Sulejmanom Ugljaninom koji poziva na rušenje teritorijalnog integriteta Republike Srbije i da oni formiraju Bošnjačko nacionalno veće tako čak strašnim porukama da će da gori Novi Pazar, da je Kosovo nezavisno i takve zaista protivustavne i skandalozne stvari.Na sve to ste ćutali dok je SRS upozoravala da je to fingirani izbor i da vi to sve gledate i da ne reagujete. I sada treba neko ko je predstavnik te iste nacionalne manjine da ide kod DŽudže predsedniku DŽudže da mu izda uverenje ili kod ovog LJajićevog, jer LJajić Rasim ima dve partije. On ima ovu jednu koja je na grbači Aleksandra Vučića i ovako im je Vučić velikodušno dao 10 mandata u Skupštini Srbije, SDP Srbije.Ali, oni imaju i drugu partiju koja je Sandžačka demokratska partija, to je njegova lokalna partija tamo, partija manjine, će on kao takav da se kandiduje, što i nije u toj sredini problem, što se tiče cenzusa.Dakle, da bi ste sprečili sve te zloupotrebe prihvatite ovaj amandman i kasnije koleginice Nikolić, da Ministarstvo koje je zaduženo za registraciju političkih stranaka izdaje to uverenje, jer zna se koliko overenih potpisa građana, treba hiljadu da bi se registrovala stranka, kao manjinska i da u nazivu te liste što je amandman koji sam ja podnela u ime poslaničke grupe, ovaj o kome govorimo mora da piše ime te nacionalne manjine.Sve drugo je zloupotreba, izvrgavanje ruglu i opet ponavljam kršenje upravo prava i prava nacionalnih manjina i manipulacija biračkim telom.

Hvala predsedavajuća.Socijaldemokratska partija Srbije bez svake sumnje, apsolutno podržava sprečavanje svih zloupotreba stranaka nacionalnih manjina u izbornom procesu i nema nikakve dileme.Naše pitanje je samo – da li je predloženo rešenje pravi način da se te zloupotrebe spreče? I iskazali smo bojazan da bi možda mogle da se otvore nove i veće zloupotrebe koje bi se kasnije odrazile i na sam rad Saveta Saveta nacionalnih manjina.Naime, mi smo želeli da doprinesemo poboljšavanju ovog zakonskog predloga uvažavajući nameru predlagača, ali i njegovu otvorenost tokom javnog slušanja da podrži i uvaži sve dobre argumente, i u želji da, kao koalicioni partner unapredimo postojeće rešenje, mi smo predložili jedno, koje može biti dugoročno i održivo kada je reč o strankama nacionalnih manjina u izbornom procesu.Naime, Zakonom o nacionalnim savetima, nacionalnih manjina, nacionalni savet je određen kao organizacija koja se bavi isključivo obrazovanjem, kulturom, jezikom i pismom i pojedinim pojedinim pitanjima iz tih oblasti, a u cilju ostvarivanja kolektivnih prava nacionalnih manjina u tim oblastima.Dakle, Nacionalni savet po zakonu nema nadležnost da donosi bilo kakve potvrde. Nije dobro davati savetu drugim propisom dodatnu nadležnost, a da se prethodno ta nadležnost ne proširi samim Zakonom o savetima nacionalnih manjina.Dakle, i u samom Zakonu o svetima nacionalnih manjina stoji da samo registrovane političke stranke nacionalnih manjina mogu da se kandiduju na izborima. Šta znači registrovane stranke nacionalnih manjina?O tome vodi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Javni registar političkih stranaka. Svaka partija prilikom registracije upisuje se i stiče položaj ili status nacionalne manjine.Problem je u tome što postoji mnogo zloupotreba i što recimo na jučerašnji dan je bilo od 123 upisane partije u taj javni registar, 74 stranke koje se izjašnjavaju kao stranke nacionalnih manjina, a koje bez sumnje i uverili smo se u to i 2016. to nisu.Dakle, ima mnogo zloupotreba i partija koje se u izbornom procesu lažno predstavljaju, kako bi prevarili sistem, a samim tim prevarili i građane Srbije.Mi smo 2016. godine situaciji u kojoj su čelnici jedne takve liste, javno priznali da, i ako su registrovani kao stranka nacionalne manjine, nije im da zastupaju interese te nacionalne manjine, već da prevare sistem i pređu taj prirodni prag i iskoriste sve pozitivne propise Republike Srbije, kada je reč o strankama nacionalnih manjina i njihovom učešću na izborima. To je ono što treba da sprečimo. Potvrda Nacionalnog saveta nije dobro rešenje, apsolutno, zato što saveti nemaju pravo to da rade.Sa druge strane,

o strankama koje su registrovane, uoči izbora, pa nisu ni zaživele u praksi i u svakodnevnom političkom životu, da bi smo mi znali uopšte kakve su njihove namere i da li su one iskrene.Dakle, neophodno je ukoliko želimo u potpunosti da sprečimo zloupotrebe, da tražimo održivo i dugoročno rešenje, ono je sadržano i pokazaće vreme u usaglašavanju Zakona o političkim strankama i pri registraciji političkih stranaka i u samom Zakonu o nacionalnim manjinama.Dakle, naša ideja je bila da ukažemo na to, namera i ideja predlagača je jasna, da se spreče zloupotrebe. smo apsolutno za to, jer ih ima, bilo ih je, ne sme da ih bude, ne sme Nacionalni savet koji se bira direktno, na direktnim izborima ili u elektronskim skupštinama da odlučuje o statusu konkurentske partije koja će se javiti i tražiti potvrdu.Mi o tome nemamo apsolutno nikakvu dilemu, to sve stoji i nama je cilj da se spreče zloupotrebe koje će i u buduće stvoriti mnogo novih problema u radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a da se problem mora rešiti i to na nivou registracije političkih stranaka i na nivou registra, mora. Na koji način, to ćemo da vidimo, jer ako ovako ostane, postoji opasnost da će

to mišljenje, a kada neće, a kada će, tako je, Upravni sud kao što smo takođe imali slučaj 2016. godine, zauzeo je stav da jedna stranka kojoj je osporen status nacionalne manjine je samom registracijom dobila taj status i Upravni sud je tako i presudio, i ako je kao što svi znamo bila reč o stranci koja je zloupotrebila položaj stranke nacionalne manjine, jer se lažno predstavljala kao stranka koja apsolutno u svom suštinskom delovanju nije imala veze sa onim što jesu pitanja zaštite nacionalnih manjina, tako da je naš amandman usmeren i samo je jedan doprinos održivom i dugoročnom sprečavanju zloupotreba stranaka nacionalnih manjina u izbornom procesu. Hvala. Hvala predsednice.Ja hoću samo da se nadovežem na komentar moje koleginice Nataše Mihailović, u tom delu ispada da potvrde, hoću da kažem da su potvrde pogrešne, pogrešno tumačenje i pogrešan je pristup, jer ispada tako da stranka izdaje stranci potvrdu i stranka odlučuje da li može određena stranka da izađe na izbore.Svi nacionalne saveti, kao prvo su duboko politizovani.Drugo, stranke nacionalnih zajednica izlaze na izbore za nacionalne saveta. Stranke i nacionalnih saveta i vode uglavnom većine u nacionalnim savetima. Neću sada da nabrajam, ali u mađarskom, bošnjačkom, i nekim drugim nacionalnim savetima, stranke nacionalnih manjina i vode te vode te nacionalne savete i imaju većine. U nekim drugim nacionalnim savetima, preko raznoraznih matica, udruženja i tako dalje, su se neke naše većinske stranke usidrile u nacionalne savete i tamo vode nacionalne saveta.Po svemu ovome potvrde potvrde su jako pogrešna stvar i ispada iz svega toga da će stranke izdavati potvrde drugim strankama, a očigledno izlaze iz svega ovoga da su stranke nacionalnih zajednica na neki način mogu da budu posvađane, mogu jednostavno da postoje neke animoziteti među njima, pa će biti jako teško da nacionalni savet izda potvrdu stranci koja mu je protivnička.Tako da, te potvrde svakako treba ukinuti i prepustiti sve to RIK, koja nekad u nekom nekad u nekom slučaju može da traži mišljenje od nacionalnog saveta i da nacionalni savet da mišljenje da li ta nacionalna stranka brine o pripadnicima nacionalnih zajednica na kontu koga je registrovana.

vam kažem, da, jeste vi podneli amandman, daću vam u okviru amandmana zato što mišljenje je ovo bilo, a ne nešto što se uklapa u repliku.Izvolite. Vacić** Hvala.Da, u sastavu je amandmana i direktno me koleginica prozvala, pa mi samo nije jasno kako da razumem ovu diskusiju. Da li je to podrška svemu onome o čemu sam govorila?E, pa da. Dobro. U redu je. Samo toliko.Hvala, predsednice.

upravo amandman o kojem je sad koleginica govorila tu jeste istaknut problem, ali mi smo ponudili rešenje.Znate, rešenje.Znate, u Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ne postoji nadležnost koja pokušava ovim zakonom da se da tim savetima. Jednostavno, ne možemo donositi zakon koji je u koliziji sa tim, da kažem, osnovnim zakonom koji se bavi nacionalnim manjinama.Osim toga, postoje i nacionalne manjine u u Srbiji koje će možda hteti da učestvuju na izborima, a nisu učestvovale u izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina.Ko će onda njima dati potvrdu da oni zaista predstavljaju svoju nacionalnu manjinu? Recimo, Česi kojih ima dosta u okolini Bele crkve su se tada izjasnili da ne žele iz nekih svojih razloga da učestvuju i oni nemaju nacionalni savet, a možda će hteti da učestvuju u izborima za Narodnu skupštinu.Na osnovu čega će oni to da urade? Ne možemo ni RIK da dajemo nadležnost koju oni već nemaju. Kada počne, kada se raspišu izbori i kada kada počne taj izborni ciklus onda nikako nema mesta da se bilo kakvim uverenjima, potvrdama, u izborni ciklus uključuju nacionalni saveti, osim što, naravno, sve političke stranke i stranke nacionalnih manjina i one koje to nisu mogu da izlaze na izbore, mogu da se kandiduju, ukoliko ispunjavaju uslove, ukoliko obezbede 10.000 overenih potpisa i tu od dana potpisivanja izbora se to što vi pokušavate ovim zakonom da nametnete kao obavezu i RIK i nacionalnim savetima. Samo da podsetim sve da govorimo o zakonu koji se odnosi na izbor narodnih poslanika. To nam je materija. Lokalni su treća tačka.

lokalnu samoupravu.Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Želim da se zahvalim i predlagačima ovog zakona koji su imali razumevanja za to da na ovim izborima autentične partije predstavnika nacionalnih manjina moraju imati jednaku šansu i da se ovim našim amandmanom otklanja mogućnost da to bude sprečeno zahvaljujući nacionalnim savetima koji jesu politizovana tela i kojima, u najčešćem broju slučajeva, a uglavnom u Bošnjačkom nacionalnom veću to je jeste konstanta. Odlučuju o tome oni koji su neprijateljski raspoloženi prema bošnjačkim nacionalnim partijama koje žele da izlaze na ove izbore i koji su već najavili neku vrstu bojkota.Bilo bi zaista otežano da nacionalne partije nacionalnih zajednica,

dobije dojam da je takvo mišljenje neophodno kako bi se neka lista mogla smatrati listom nacionalne zajednice.Ovim su, takođe otvorena vrata svim nacionalnim partijama, nacionalnim zajednicama da mogu učestvovati u ravnopravnoj predizbornoj, izbornoj utrci da se mogu zalagati za ostvarenje prava svoje nacionalne zajednice i da na taj način najbolje reprezentiraju potrebe svojih građana i da se bore za njihova kolektivna i individualna prava.Vrlo smo zadovoljni što je ovaj amandman postao sastavni deo zakona i time će u svakom smislu moći da se otvori put da većina autentičnih političkih partija nacionalnih zajednica imaju svoje autentične predstavnike u parlamentu i da na taj način najbolje zastupaju interese svojih građana.U svoje lično ime i u ime akademika, Muamera Zukorlića, zaista želim da iskažem zadovljstvo i još jednom zahvalnost svima koji su doprineli da se na ovaj način političke partije nacionalnih zajednica tretiraju ravnopravno i da imaju ravnopravne mogućnosti da uđu u izbornu trku sa punim kapacitetom i bez ovih otežavajućih okolnosti kojima su bile zabrinute

Zahvaljujem, gospođo Gojković.Dame i gospodo narodni poslanici, u cilju sprečavanja bilo kakvih mogućih zloupotreba kada je u pitanju učešće nacionalnih manjina u izbornom procesu mi smo i u ovom Predlogu zakona, a i kod Predloga zakona o lokalnim izborima morali intervenišemo.Naime, o tome da li neka izborna lista, odnosno podnosilac izborne liste ima položaj stranke nacionalne manjine odlučuje RIK posebnim rešenjem pri proglašenju liste, a na osnovu potvrde koju podnosiocu izborne liste izdaje ministarstvo koje je nadležno za upis u Registar političkih partija.Poznato je da se mi kao stranka zalažemo za zaštitu prava i sloboda nacionalnih manjina kada su u pitanju njihova zagarantovana prava i mi smatramo da je ministarstvo to koje je nadležno da izdaje potvrde, a ne nacionalni saveti, kako je ovde predloženo, u čijoj nadležnosti to nije.Kao što piše u obrazloženju ovog amandmana, ministarstvo prilikom registracije vodi računa o upisu manjinskih stranaka i njihovo uverenje je jedino merodavno za utvrđivanje da li neka politička stranka ima položaj nacionalne manjine ili nema.Kao što sam rekla da smo uvek bili za zaštitu prava nacionalnih manjina i našim listama je uvek bilo pripadnika nacionalnih manjina, međutim, ukoliko žele samostalno da izađu na izbore, mi insistiramo da svaka manjinska stranka u svom nazivu ima i naziv nacionalne manjine, kao i da na svakoj stranačkoj listi mora biti najmanje dve trećine pripadnika nacionalnih manjina, jer smo svedoci da je u prethodim izbornim ciklusima bilo mnogo zloupotreba, pa su se na manjinskim listama uglavnom nalazili pripadnici većinskog naroda. Zato vas još jednom pozivamo da prihvatite ovaj amandman,

Kada se govori o ovom Predlogu izmena i dopuna zakona, u javnosti se stiče utisak da je ovo milostinja koju dodeljuje vladajuća koalicija. Prosto, ne može čovek da se otrgne tom utisku da, eto, dobra je volja vladajuće koalicije da smanji cenzus na 3%, pa omogućila je mnogim političim partijama i radi što veće pokrivenosti sa političkim partijama, odnosno razlikama da to bude prisutno i u parlamentu, ali ono što se ovde akcentuje to je da se pojedini poslanici iz SNS direktno obraćaju nama srpskim radikalima da je to zbog nas, pa čak ni 1% nama ne bi bilo dovoljno.Ne

li vam to neki problem pravi? Nemojte vi da brinete, mi se ne stidimo toga naziva, a vi ne možete da se otkačite tog.Kako će izgledati parlament, ko će preći cenzus, ko neće, pa to će građani Srbije da odluče, ali ima nešto što je veoma indikativno i što je kontinuitet, a to je da se ponašate tako kao da je pravo nacionalnih manjina vaša lična imovina, pa vi nekoj nacionalnoj manjini dajete veće pravo, a nekoj manje. Tako je Boris Tadić radio.

To je bukvalno pijačarina. Nije zasnovana na nečemu što je logika stvari. Nemojte da se igrate sa tim. Treba da bude i kada je u pitanju izbor narodnih poslanika i kada je u pitanju izbor odbornika. Treba da bude nešto što je prihvatljivo za većinu političkih partija, a vi ovde, jednostavno, sad vam odgovara neki koalicioni partner, koji bi eventualno bio reprezent volje nacionalnih manjina, vi odmah dajete sve benefite.Razmišljajte kakve će to eventualno komplikacije da izazove u funkcionisanje i parlament, a i na lokalnom i na pokrajinskom i na republičkom nivou, i mi srpski radikali samo upozoravamo da nije ovo nešto što je proisteklo iz dobronamernosti ili humanitarnosti, nego nešto što je nametnulo realno razmišljanje o političkoj situaciji u Srbiji i kad već govorite o nekoj objektivnosti, a trebali ste da budete objektivni kada su vas ovi iz Evrope stiskali, pritiskali, pa ste prihvatili sve onako, šta su vam sve god predložili, pa imate neke nelogičnosti u tim prihvaćenim predlozima koje ne možete da sprovedete.

ponovo vratila odredba iz Ustava Republike Srbije iz člana 82. stav 2. koja precizno kaže da je narodni poslanik slobodan da neopozivo stavi svoj mandat na raspolaganje političkoj stranci na čiji predlog je izabran za narodnog poslanika.Dakle, vi ste, ne vi, nego pre vas se to desilo, ali vi nećete da ispravite, pa ste onda isti, zapravo oduzeli slobodu narodnom poslaniku, slobodu garantovanu Ustavom Republike Srbije i onda se priča o nekakvoj demokratiji, o nekakvom poštovanju ljudskih prava i dalje.Ako zaista istinski želite da uradite nešto da ovi izbori budu koliko-toliko fer i korektni, reći ćemo mi kasnije šta još treba da uradite, a što nema veze sa ovim zakonom, nego sa realnim životom, ali i da posle ovih izbora imamo uređenu Narodnu skupštinu, saziv u kojem više nećemo imati preletače, u kojem nećemo imati poslanika koji u jednoj stranci omrkne, u drugoj osvane. Možemo da se zaštitimo samo Ustavom, ali Ustav Republike Srbije kaže da ovo treba da se uredi posebnim zakonom. Vi to ne želite. Nikako nam nije jasno zbog čega? Uvek kada se govori uopšteno, svi mislite da nije dobro da se pretrčava iz stranke u stranku, svi prozivate preletačeviće, Mariniku, Sandu Rašković, ovog, onog, nećete da uradite nešto da toga više ne bude. To samo govori o vašem licemernom odnosu prema svemu ovome što vi zapravo na silu radite, a nemate iskrenu nameru da popravite bilo šta ni u ovom izbornom procesu, niti u narednom sazivu Narodne skupštine. Na samom kraju 2019. godine krenulo se sa šminkanjem izbornog zakonodavstva, a ovo sada što imamo na dnevnom redu moglo bi se reći da donosi neki novi kvalitet, a to je ovo spuštanje cenzusa sa pet na tri procenata.Ja mislim da ovde ima dosta diktiranih stvari. Naravno, to će doneti jedan novi kvalitet, ali bi trebalo biti oprezno, da se to ne pretvori u svoju suprotnost, što je vrlo lako moguće.Ono na čemu smo mi ovde amandmanski insistirali kao SRS jeste da nakon završenih izbora, nakon potvrđivanja mandata narodnim poslanicima i kada počnu da se prave poslaničke grupe, da bi jedna poslanička grupa mogla da bude ekvivalentna poslaničkoj izbornoj listi.Mi smo imali bezbroj puta u Narodnoj skupštini da poslanici koji su bili na istoj izbornoj listi jedni drugima stvaraju mogućnost za repliku. To je jedna veština koja ne donosi poboljšanju kvaliteta rada ovog parlamenta.Korupcija je u demokratiji takođe poznata i ona se uglavnom sprovodi u vreme izbora.Poznato je takođe i da neke male greške i nepravilnosti mogu ozbiljnije da utiču na na konačni izborni rezultat, pa čak i ako bude tih nepravilnosti koje nisu otkrivene, nije se krenulo u proces procesuiranja, mogu da izazovu nezadovoljstvo kod birača, mogu da umanje njihovo interesovanje za izlazak na izbore.Srbija nema procenat izlaznosti onaj sa kojim bi mi mogli da budemo zadovoljni. Ovde bi trebalo ozbiljno videti šta je tu problem i u tom smislu menjati to izborno zakonodavstvo.Ima jedna interesantna stvar, što je meni onako upala u oči, što bi se reklo. Mi smo trebali da biramo predsednike sudova u Srbiji. Bio je predlog za saziv Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i onda na toj sednici nije ta tačka stavljena na dnevni red.Potpuno se slažem sa obrazloženjem da postoji određen broj kandidata koji nisu dostojni da vrše funkciju predsednika suda, ali ako se ne izabere nijedan sudija,

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije ovo je jedan dobar predlog, predlog koji ide, mislim na zakon, ne mislim na predloženi amandman, predlog koji ide u smislu veće reprezentativnosti narodne volje u Narodnoj skupštini.Mislim da je to precizno rečeno, jer što manje što manje bude onih koji ne dobijaju dovoljno glasova građana u parlamentu, to će parlament biti reprezentativniji i to će parlament više raditi u interesu građana Srbije.Parlament predstavlja narodnu volju i zbog toga je potrebno da narodna volja u njemu bude prisutna u što je većem mogućem procentu. Na ovaj način smanjivanjem cenzusa sa 5% na 3% to postižemo. Ja ne mislim da, naravno, da u ovoj situaciji danas, a ne donosimo ovaj zakon za ove predstojeće izbore, nego nadamo za nešto što će duže trajati jer imamo različite sisteme, recimo, u Holandiji je cenzus prirodni prag, to je kod njih 0,67%. To znači da svako ko je sposoban sa svojom listom da osvoji onoliko glasova koliko košta, da kažemo, da upotrebim taj termin, koliko košta jedan narodni poslanik u broju glasova ili da osvoji onoliko koliko je potrebno za jednog poslanika, oni ulaze u parlament.Znači, nema Donta, nema ovog obračunavanja ko je ispod ili ako ima, ima veoma malo. Ko god osvoji dovoljno glasova da ima jednog narodnog poslanika, on ulazi u parlament i u Holandiji uđe 15 lista i nema nikakvog problema.Ta priča da bi bilo previše lista u parlamentu, previše stranaka, pa mi i ovako imamo sa sistemom od 5% cenzusa koliko stranaka u parlamentu? Ne znamo ni sami, ima ih koliko god hoćete jer napravimo takve liste, koalicione, želimo da uvažimo volju ponekada i ideološki slabih partija, prijatelja, koalicionih partnera

i da jedina u suštini žrtvuje na ovaj način deo nečega što bi bio njen krajnji rezultat posle izbora ali ja sam ubeđen, s obzirom na situaciju i raspoloženje građana i na one koji misle da su alternativa SNS, da će SNS čak

ulazi sa svim onim što je učinjeno na promeni našeg društva. Ulazimo sa već višegodišnjim, možemo reći, suficitom u budžetu, sa stotinama kilometara izgrađenog autoputa, jednocifrena nezaposlenost za razliku od ranijeg perioda, ekonomski napredak, rast plata, rast penzija, predvidljivost što se tiče i rasta u narednom periodu, predvidljivost što se tiče investicija,

mi razmišljamo o tome da apsolutno pobedimo na ovim izborima i da osvojimo mnogo više nego što i danas imamo narodnih poslanika. Hvala. pravu ste.Na član 3. amandman je podnela poslanica Maja Gojković.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

za stranke nacionalnih manjina kako da se formuliše, da se dopuni, što na taj način sam želeo da dam podršku da stranke nacionalnih manjina budu stvarno efektivne, da mogu da rade, da imaju podršku i normalno da ih uvažimo na način kako treba.Videli smo unazad da je bilo velikog broja zloupotreba stranaka nacionalnih manjina, gde su ovde u Skupštinu ušli poslanici koji se predstavljaju da su ta nacionalnost, ali uopšte sa tim nema veze.Ja mislim da je dobro da sada se promeni ovaj zakon vezano baš za deo stranke nacionalnih manjina, da u tom delu daju podršku nacionalni saveti i da sutra mogu da izađu na izbore sve one stranke nacionalnih manjina kojima da podršku nacionalni savet i da na taj način mogu da budu tu aktivni, da uđu u Skupštinu, da podržavaju politiku za sve svoje ljude.Ja mogu i još jednu stvar da kažem, pošto ako se nastavi ovako kao do sada što je bilo a da ovo ne promenimo, konkretno ljudi, seljaci, oni su stvarno ljudi koji su u najtežoj situaciji. Najteža situacija jeste u selu, najteže se živi, najgori uslovi. Na tome moramo da radimo da to poboljšamo. Ja sada da se ovako nastavi, mi bi smo mogli da ja sam sebe predstavljam kao Srbin seljak, takva bi bila moja nacionalnost, Srbin seljak.Naći ćemo još dovoljan broj takvih ljudi koji se tako deklarisali Srbin seljak i napravićemo stranku nacionalne manjine, normalno, da izađemo na izbore, lakše bi ušli i u parlament, nego sada gde je do sada bilo 5%, a sada će biti 3%.Mislim da je ovo ispravna stvar da nacionalni saveti kažu šta treba da kažu koja je stranka nacionalnih manjina i da ta stranka sutra može da izađe na parlamentarne izbore, da dobije podršku, da uđe u parlament i zastupa interese te nacionalne manjine. To važi i za lokalne samouprave.Još jednom, podržaću predlog ovih zakona koje je predložio profesor Martinović i za izbor poslanika i za sve ono što smo govorili ranije.

Zahvaljujem, uvaženo gospođo Gojković.Dame i gospodo narodni poslanici, čuli smo razna mišljenja kako u načelnoj raspravi, tako i u ovoj u pojedinostima, od toga da od izbora ne treba praviti matematiku, da veću pažnju treba posvetiti građanima.Pre svega, izbori su sami po sebi ništa drugo već čista matematika. Sabere se koliko je ko dobio glasova i time se odredi zastupljenost određenog subjekta u političkom krugu.Druga krugu.Druga i najvažnija stvar je da je smanjenje cenzusa sa pet na tri procenata upravo usmereno ka građanima, odnosno biračima u Srbiji. Onima čiji predstavnici nikako nisu mogli da dosegnu tih pet procenata da bi se njihov glas čuo u parlamentu ili u lokalnim skupštinama. stavove i ideje ovde nismo mogli čuti. Sada će tim građanima Srbije biti omogućeno da na izborima kandiduju svoje predstavnike koji će zastupati njihove interese i stavove.SNS je najveća stranka, zapravo jedina koja je nekoliko puta veća od prve naredne po veličini. S toga se mi tako i ponašamo. Hoćemo da mišljenja suočavamo u parlamentu, odnosno u institucijama koje su za to određene, a ne na ulici. Politici jeste mesto u parlamentu i ovde se ostvaruju interesi građana Srbije. Ovde ima toliko medijskog prostora da u živom programu svako može da kaže šta misli i šta je uradio za ovu zemlju i za njene građane. Zato ovde treba da se nađe što širi krug predstavnika naroda. Zato smo i predložili smanjenje cenzusa sa pet na tri procenta.Još nešto, da bi ste bili nečiji predstavnik, morate biti izabrani od strane te grupacije. Čula sam jednog kolegu iz opozicije u jednoj televizijskoj emisiji u kojoj kaže da on predstavlja građane koji ne izlaze na izbore, što je zaista smešno.Mi ovim predlogom omogućavamo da građani na legalan način izaberu sebi predstavnike koji će zastupati njihove interese, a ne da im se nameću predstavnici koji nisu ni učestvovali na izborima, a onda su kupovinom nekih stranaka ili pojedinih poslanika došli do nekog broja ljudi u parlamentu i preko tih poslanika ostvaruju svoje lične interese. Na taj način obmanjuju građane.Dakle, ovo je izmena u korist demokratije, u korist građana Srbije, u korist kvalitetne politike koja treba biti vođena isključivo u institucijama ove države. Zahvaljujem.

je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.Izvolite. Samo jedna kratka rečenica.Pošto je ovde bilo narodnih poslanika, naših kolega, koji kažu da se neko treba boriti za cenzus. Srpskoj radikalnoj stranci nije briga cenzus. Cilj može da bude da dostignemo određen procenat glasova. Nama je cilj Srbija i interesi građana Srbije, pre svega, i to je na prvom mestu. Sve drugo o bavljenju politikom dolazi kao neki alat za ostvarenje određenih ciljeva.Kada je u pitanju konkretno ovaj predlog zakona, on se odnosi uglavnom na želju predlagača da u predstavničkim telima, kako u Narodnoj skupštini Republike Srbije, tako i u skupštinama jedinica lokalnih samouprava bude najmanje 40% manje zastupljenog pola. Za sada je to u Srbiji, moglo bi se reći, ne znam da je bilo drugačijih slučajeva, su uglavnom žene.Mene ovo podseća, ja sam rođen u to vreme i živeo u takvoj sredini, kada je bio ključ, nacionalni ključ, pa je onda morao jednom da bude Srbin, jednom musliman, jednom Hrvat. Vrlo često je to davalo neka pogrešna kadrovska rešenja, samo sa ciljem da bi bio neko ko je pripadnik te nacionalnosti. I ovde možemo da dođemo u takvu situaciju, a znamo i svaki odgovorni činilac bi trebalo da vodi računa o tome da najbolji, a svakako i žene koje postoje određen procenat i čuli smo ovde u diskusiji da je to oko 51%, da zauzmu toliko mesta.Ova odredba, mi smo predložili da se ona briše, zato što je dosta neprecizna. U jednom delu tog člana 1. kaže se – na izbornoj listi mora biti 40% manje zastupljenog pola po redosledu na listi, a onda se kaže - na svih deset mesta četiri moraju biti manje zastupljenog pola.Iako pola.Iako se desetica završava, onda nema dileme, s tim što ovo može da bude, opet moramo dalje izraziti sumnju da možda najbolji kandidat bude žena, ali nije na prvom, ni čak ni do šestog mesta.

50 odbornika, nego ima 49, ima 47? Onda možda ne mora ovde da se ubaci ni jedan kandidat manje zastupljenog pola.Ima jedna interesantna stvar, mnogi od kolega se sećaju. Gospođo predsedniče, mogu li samo jedan citat? Mogu znači. Hvala vam. Jedan narodni poslanik kaže – dok mi ovde raspravljamo o elektroenergetskoj efikasnosti na Kosovu i Metohiji ljudi nemaju struje. Predsedavajući kaže – oduzimam vam reč. Pa, onda ponovo taj poslanik počinje - dok mi ovde raspravljamo o elektroenergetskoj efikasnosti na Ko, misleći na Kosovu i Metohiji nemaju struje, predsedavajući kaže druga opomena.Taj predsedavajući je bila Gordana Čomić, a narodni poslanik sam bio ja. Ovo stoji ovde upisano. Ja ne mogu da verujem neko ko je bio spreman tad da ne sme da se spomene Kosovo i Metohija, da ne sme da kazni narodnog poslanika zbog toga, da sada želi nešto više građankama, kako bi vi rekli, Srbije, nego što to žele poslanici SRS. **Maja Gojković** Hoćete da kažete da to ima veze sa rodnom ravnopravnošću i da okrivljujete žene da ne znamo da radimo dobro posao u politici?Možda

bih razvejala svaku sumnju šta znači osnovna odredba data u Predlogu zakona o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika. Kada nekome kažete 40% i kad kažete u deset mora biti četiri, kao i malopre narodni poslanik koji obrazlaže svoj amandman, kojim traži da se i ta odredba briše, kaže – ali onda će prvih šest biti muškarci.A, što? Šta je problem ako prvih šest budu žene? Onda su muškarci manje zastupljeni pol. I to je argumentacija koju smo slušali, sasvim ispravna, na jednu stranu otkrivanjem hipokrizije kada je u pitanju rečenica – mi želimo žene u politici, u drugu stranu uglavnom narodnih poslanica članica Ženske parlamentarne mreže, koje su suočene sa realnošću da će bez obzira na sve propise u svim političkim strankama i svugde biti volje za njihovu eliminaciju, kazale – mani se ti, oni će se namestiti.Znam ja kako se u politici namešta, ali znam da to nije dobro ni za političke stranke, ni za Srbiju, a da je dijalog u kojem smo razmenili sve te stavove jako dobar i za političke stranke i za Srbiju i za buduće sastave lokalnih skupština, o čemu ćemo govoriti u tački 4. a pogotovo za sastav Narodne skupštine.Zašto je jezik čudo kada se govori o svakoj temi, čak i kad se govori o ljudima? Ali, na to smo navikli. Mi smo društvo koje hoće da govori o ljudima i da ogovara probleme i društvo koje se vrlo retko i vrlo nerado suočava sa realnošću. Realnost je da je otpor prema prisustvu žena u politici ogroman i kod žena i kod muškaraca. Realnost je, takođe, da to morate da ispravite zakonskim propisom.Šta je dobra realnost? Naučili smo nešto iz godina iza nas gde su se mnogi muškarci i mnoge žene borili da se to promeni. Ova rasprava je primer. Moje je bilo da podnesem predlog zakona, ali je na predsednici Skupštine bila odluka da uz saglasnost predsednika njene stranke on zaista bude u raspravi. I to bi bilo dobro da zapamtimo za sve buduće teme koje su u suštini teške za društvo, kojim menjate uvrežene socijalne veze, u ovom slučaju rodne veze, o tome da neko zna gde je ženi mesto.To vidite u prvoj reakciji, ako napišeš u prvih deset je četiri manje zastupljen pol, onda svi znaju da su prvih šest muškarci. Nije dobro po muškarce, nije dobro ni po je ono što nam je donelo bolje rešenje kojim se uklanja svaka sumnja o redosledu na listi. I tog boljeg rešenja ne bi bilo da se za to nisu borile članice i Ženske parlamentarne mreže i mnogi kolege muškarci koji odobravaju. Neki još uvek kad te sretnu, pa kažu – ja to podržavam, ali nemoj da ja to javno, a drugi, hrabriji, svesniji sebe i manje uplašeni od sopstvenog muškog identiteta kažu to javno i zaslužuju poštovanje.Tako da, kada dođe na red, ja ću kazati o prihvatanju amandmana kojim ta odredba postaje da na svakih pet mesta imamo dva manje zastupljenog pola. To je jasno, bez ikakve sumnje i ne proizvodi ili proizvodi manje konflikata oko toga gde ću ja kao muškarac biti na listi.Dijalog u kome učestvuju žene i muškarci sa pitanjem - gde je meni mesto, ja pratim kroz nekoliko komentara tokom moje borbe za kvote, razne. Prva je bila samo da bude 25%, neobaveznih, druga je bila 2010. godine, da bude na svakom trećem mestu manje zastupljeni pol i treća je ova sada. Nadam se da ću navijati za neku od vas koja će ovaj član zakona menjati izmenom zakona za 50-50 posto. Tu je redosled prirodan. I to vam je dokaz da je kvota od 50% jedina prirodna kvota. Majka priroda nas je uredila da nas bude 50% muškaraca a 50% žena.Ali, prve reakcije kada pokušavate da promenite uvreženo u društvu što proizvodi nepravde po žene je bila vrlo česta kod mnogih muškaraca naših prijatelja u političkim strankama koji su imali reakciju - ona zauzima moje mesto. A ko je tebi, prijatelju, dao to mesto? Kako je to tvoje mesto? Kaže - prirodno je da ja budem na listi, da ja budem odbornik, da ja budem poslanik. Nije prirodno, to je društveni dogovor koji je proizvodnja nepravdi.Zato je važno da se kroz dijalog u ovoj Skupštini na sednici u načelnom pretresu desilo mnogo toga što se može nazvati dekonstrukcijom gneva, kada je u pitanju nepravda koju žene doživljavaju i kad je u pitanju ogroman otpor da se ta nepravda koja se lako ispravlja zaista i ispravi.Razlog

amandmani i predlozi zakona koji podrazumevaju veće učešće žena u politici rade jednu čudesnu stvar sa moći. Može da bude moć nad nekim i može da bude moć za nešto. Moć nad nekim je moć muškarca jer je fizički jači od žene. Moć nad nekim je moć vlasti nad opozicijom. Moć nad nekim je moć roditelja, jer je autoritet i fizički jači, nad detetom. Kad god koristite moć da bude moć nad nekim, proizvodite neke nepravde.Mi smo u načelnoj raspravi već uradili jednu veliku promenu. Svu svoju moć koju imamo pojedinačno kao narodni poslanici, institucionalnu moć koju ima vladajuća koalicija, upotrebili smo u moć za nešto, a ne u moć nad nekim. Ta moć pozicije koju imate nadležnosti, koju imate integriteta koji posedujete, upotrebljena je u volju za dijalog kojim se menja postojeća odredba, u volju za dijalog kojim se prihvata amandman i u volju za dijalog kojim će ovaj zakon kada stupi na snagu i kada bude primenjen za izbore ove godine u ovu salu uvesti najmanje 100 žena narodnih poslanica.Ako bude razuma, možda će biti i 110, možda i 120, možda će biti 100 muškaraca. Na nama zajedno je bilo da stvorimo prostor, zakonski, jasan, u kojem to može da se dogodi. I to je suštinski razlog zašto ja ovaj amandman ne prihvatam, jer on zadržava postojeću formu, a postojeća forma je samo korak, kao i kvota od 40% za budući paritet, za 50% žena i 50% muškaraca na svim mestima odlučivanja, jer 50% budućnosti pripada i ženama i 50% budućnosti Srbije pripada i muškarcima.Nerazumno je ne koristiti resurs znanja, volje i želje da se daje doprinos u institucijama koje žene u Srbiji predstavljaju. Nerazumno je zato što su žene za to spremne.Naša zajednička poruka korišćenja moći za nešto, za promenu koja će promeniti društvo kroz institucije, je i poruka da treba da dobro promislimo i da treba da šaljemo žene da se bave politikom, jer je politika i ženski posao.Ne znam kako će personalno izgledati sastav buduće Skupštine Srbije, ali znam da neće biti 250 nijansi sive, crne, nego da će biti boje. I u tom smislu ostajem pri stavu da amandman narodnog poslanika Srete Perića ne prihvatam. Predsedavajuća, izvinite, ja sam se prijavila za sledeći amandman, kao podnosilac. Nisam htela sada da komentarišem. Zahvaljujem, gospođo predsednice.Drage koleginice i kolege, imajući u vidu aktuelni zakon i realno stanje ovde u Narodnoj skupštini, koje je značajno više u odnosu na važeće zakonsko rešenje, kao i težnju predlagača da se novim zakonskim rešenjem priđe jednoj optimalnoj meri i traženju jednog optimalnog rešenja koje samo predstavlja zakonski minimum, a ne brani da broj predstavnica nežnijeg pola bude i veći. To je ono što je forma, što su zakonska rešenja, što su neki minimumi.Šta je ono što imamo sada? Evo, ja ću da krenem od naše poslaničke grupe i moram da vam kažem da u poslaničkoj grupi PUPS

Uz sve dužno poštovanje mojih kolega i koleginica, na osnovu godina života i iskustva, ova partija je odlučila da da šansu većem broju žena u našem političkom životu, a sve to imajući u vidu značaj, ulogu i moć žene u društvu uopšte.Pozdravljamo visoku svest i odgovornost predlagača, ne samo ovog nego i celog seta zakona o kome danas raspravljamo i težnju da se približimo jednom prirodnom odnosu tih snaga i zastupljenosti, kako u političkom, tako i u društvenom i životu uopšte, u društvu uopšte.Mi kao poslanička grupa daćemo punu podršku ovim predloženim rešenjima kompletnog seta zakona, naročito ovoga, ali šta je ono na šta još želim da skrenem pažnju, to je i ona žena u Srbiji danas koja je u vreme tranzicija ostala bez svoje materijalne egzistencije, bez pravne zaštite i kojoj je potrebna pomoć, i pravna i materijalna. Za to treba da nađemo načina u budućim zakonskim rešenjima, da damo podršku, kao i onoj ženi u selu, koja tamo živi i radi vrlo teške poslove, kako kućne, tako i u bašti, njivi, voćnjaku, na livadi, pa i gajeći i negujući i sitnu i krupnu životinju koje to domaćinstvo ima. E, njoj je potrebna, takođe, i pravna i materijalna podrška i pomoć, kako bi mogla da izvršava sve te svoje obaveze i da sačuva onu svoju osnovnu ulogu i da da doprinese da naša porodica bude jaka, bude jača.Ako imamo sve žene u svim segmentima života, u javnom, društvenom, političkom životu, velikim gradovima, u malim sredinama, i ako one koje su kao posledica tranzicija ostale negde na margini, ako sve te žene osnažimo ako dobijemo jednu zadovoljnu ženu, pravno i materijalno zaštićenu, koja jeste stub porodice. Kažu - muškarac je glava porodice, ali žena je stub, žena je vrat, žena je telo i ta se glava okreće kako žena hoće, kako žena kaže, kako smatra, jer ona neguje porodicu, ona rađa decu, ona brine o deci, brine o domaćinstvu, brine o svome mužu, brine o svemu onome što spada u segment brige jedne žene.Zato je vrlo važno da osnažimo žene u svakom segmentu, bez obzira gde su, šta rade i gde žive. Mi raspravljamo danas o ženama u političkom životu, ali sve su nam žene važne. Jaka žena, jaka porodica, stvoren preduslov za veći broj novorođene dece u Srbiji i u tom slučaju jaka žena, jaka porodica, jaka Srbija. I to nam je mnogo važno.Mi iz poslaničke grupe PUPS pozdravljamo predlagače svih zakona danas i dajemo podršku i glasaćemo za sve predložene zakone, sa ciljem da u budućem vremenu imamo još bolja zakonska rešenja i ženu u svakom segmentu u još boljem slede izbori, sledi jedna nova ocena naših građana na osnovu rada i rezultata i novo poverenje. Srbija ne sme da čeka, moramo da radimo dalje, još jače i još snažnije, za bolji život naših građana, naročito žena. Hvala vam. **Maja Gojković**

u ovu današnju raspravu po ovom amandmanu hoću da istaknem da je pojava ovog predloga, koji se uoči ove sednice pojavio, odnosno stavljen je na dnevni red, kod velikog broja poslanika, naših kolega, izazvao je blago rečeno jednu nedoumici i iznenađenje što takođe i u ovom parlamentu pokazuje određenu nepripremljenost muškog dela srpskog društva da Srbiju izgrađuje i unapređuje brzim koracima.Ovde hoću da kažem da je ova Vlada

a da je ovaj predlog koji je dala poslanica Čomić, koji je podržala predsednica Maja Gojković, koji smo uostalom podržali i mi poslanici u ovom parlamentu, upravo je jedan od tih velikih koraka koji Srbiju unapređuju u tom smislu, u kompletnom sastavu, čini mi se, poslanica u ovom parlamentu, a verujem i velike većine žena u Srbiji bez obzira da li do sada učestvuju u političkom životu ili ne, jeste veliko ohrabrenje i pomoć da se ostvare u svim sferama delatnosti delatnosti života, ne samo u političkom smislu.Složila bih se, naravno u punom sastavu u punoj njenoj jačini sa onim delom rečenice koja kaže da ni jedno zanimanje, pa ni političko zanimanje, ne pripada samo jednom polu.Dakle, u svakom pogledu, a među obrazovanim delom stanovništva veći je broj žena, veći je broj onih koji završavaju visoke škole i nalaze se na mnogim stručnim mestima i kao lekari i kao profesori i kao stručnjaci i kao inženjeri, itd. Tako da je prirodno sasvim i potpuno treba podržati ovaj predlog koji je sada kod nas na dnevnom redu.Koliko je ovo veliki korak za Srbiju, a i sledeći onaj koji upravo govori o nekom budućem sastavu, ja ću samo da ponovim jednu rečenicu, pošto svi znate da pratim i proučavam delo Dositeja Obradovića. Taj veliki Dositej došavši pre 200 godina u Srbiju koja kao država u to vreme nije postojala je između ostalog rekao – Škole, iznad svega škole i obrazovanje. Ali, on prvi put rekao da obrazovanje mora da bude jednako i za devojčice i za dečake, jer teško onom narodu čije majke, supruge i sestre žive u mraku. Tu nema ni napretka, ni društva, ni pojedinca.Zamislite koja je to revolucionarna promena i poruka bila u Srbiji pre 200 godina. Red je da posle 200 godina upravo idemo dalje. U ovom smislu ja potpuno verujem i u žene u budućnost Srbije i zato podržavam ovaj amandman. Hvala. Da bi se mi baš razumeli, ja moram da kažem da su žene ukras sveta i da je to naše cveće. To je tako.Možda tako.Možda se gospođa Čomić kao predlagač ovog zakona kreće u društvu onih koji kažu – zauzela moje mesto. Mi se, pre svega, zalažemo za kvalitet i meni uopšte ne smeta, evo, koleginica iz PUPS-a je rekla da je tamo šest dama, a tri narodna poslanika. To je dobro i mi nikad nismo bili protiv toga.Naš predsednik u raspravi u načelu je rekao da bi dobro bilo kada bi moglo da bude 50% žena u svim predstavničkim organima, kao i u izvršnoj vlasti i to bi bila prava stvar, to bi bilo nešto što je dobro. Ali, ovde po cenu da samo brojčano imamo, to možda nije dobro rešenje.Srpska radikalna stranka ne nosi kuglu. Predlagač je objasnila i rekla da se amandmanom preciziralo da u prvih pet će biti dve. To je već nešto bolje, ona sama predlaže, odnosno kaže da ovo nije bilo najjasnije rešenje. Znamo mi u deset četiri, ali onda je tu moglo da bude zloupotrebe.Ovo smo do sada imali limitirano, moralo da bude treća. Možda je trebalo i prva. Na mnogim listama su možda žene mogle da budu baš prve i da na najbolji način predstavljaju i svoje stavove, svoje političke stranke i građane Srbije, a ne čak ni treće, a ovde se, ne znamo, ako bude u prvih pet, dve, hoće li to biti četvrta, peta, prva, druga? To sad više nije ni važno.Mi zaista samo želimo da razvijamo i programski, a i suštinski se trudimo da žene na kvalitetan način uđu u politiku, da se njom bave. Pokazale su kad jesu, da najveći broj i najodgovornije i rade svoj posao.Uostalom, u oblasti pravosuđa i u tužilaštvu se to može najbolje videti. Čini mi se da su tamo da su tamo većina žene nosioci pravosudnih funkcija i da u principu rade taj posao vrlo hrabro, stručno i odgovorno. Hvala vam. Zahvaljujem.Na član 1. amandman je podnela poslanica Marija Obradović.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima Marija Obradović. Hvala vam predsedavajuća.Zarad javnosti koja prati ovo zasedanje da samo male korekcije uradim. Pretpostavljam da koleginica Mirjana Dragaš je mislila da se govori o mom amandmanu i da to podržava, a ne ovaj amandman kolege Srete Perića, koji je bio prethodni. Razumeli smo vas jer pratimo. Znamo, tu ste koleginica sa nama.Što se tiče kolege Srete Perića, nije pazio na času, što bi rekli, jutros je usvojen ovaj amandman o kojem ste vi govorili na Odboru tako da imamo dve u pet, a ne četiri od deset.U svakom slučaju moram da primetim i

nama. Znate, udarajte i dalje, ali što slabije udarate to je velika pomoć i promena u načinu razmišljanja.Druga stvar, kratko ću o amandmanu, da pojasnimo za one koji nisu pratili. Dakle, Gordana Čomić predložila je

10 ili 12 poslanika i to čine tri ili četiri stranke. Znači, svaka stranka izbacuje dva ili tri kandidata. Ne mora da bude žena. Mi moramo da omogućimo da u svakoj stranci žena može da uđe. To je suština naše priče. Sada pričamo o Zakonu o izboru narodnih poslanika, ali isto ovo ćemo govoriti i ponoviti kada bude Zakon o izboru odbornika za lokalne samouprave.Iskoristiću samouprave.Iskoristiću jednu repliku. Znate ono – pucajte, ja i sada držim čas. To vam je Gordana Čomić u ovoj priči. Kada ste toliko hrabri da preskočite stranačku ogradu. Ovo je viša vrednost koja je dobra za naše društvo. Činite dobro ženama. Dakle, 52% u Srbiji, o njima brinemo kroz ovaj zakon. Žena je preskočila stranačku ogradu i glasala za nešto, predložila nešto što će svima pomoći. Svaka čast. Skupa je cena. Meni je Gordana Čomić politički suparnik. Oštro ćemo se sukobljavati pretpostavljam, jer očekujem da izađe na izbore, jer su potrebne žene koje razmišljaju kao one na političkoj sceni i u parlamentu.Ali je ovo lekcija svima nama koji se držimo stranačkih ograda. Nismo sigurne da li sam dovoljno jaka da preskočim tu ogradu, da napravimo nešto dobro u mom društvu. Pokazalo se da može. Koliko će Gordanu da košta – to je lekcija za sve nas, pratićemo. Vrlo je važno da žene iz ovoga nauče da to licemerstvo u politici, da se borim za žene, ali pri tom ću prva da pljunem, žargonski rečeno, onu koja je dala ovaj predlog koji povećava broj žena i u Republičkom parlamentu i u lokalnim parlamentima.

Da li je Đilas toliko omađijao svojim idejama da ne smete da progovorite? Pustite Đilasa malo po strani. Stanite uz ovu ženu jer menja naše društvo istorijski i nikada se nećemo vratiti nazad.Ponavljam, Gordana Čomić je dala ovaj predlog kao prostor za razvoj našeg društva i to je na prvom mestu prepoznala predsednica parlamenta Maja Gojković, kao u saradnji, moram reći sa muškarcima u SNS, koji su donosioci krupnih političkih odluka, bez muških kolega mi ovo ne možemo da uradimo. Uvek ponavljam, to je istina i to je suština naše borbe.Borba za rodnu ravnopravnost jeste ženska, ali odluka da mi budemo ravnopravni u Srbiji, mora da bude i muška. Nerado ovo feministkinje rade, ali se zahvaljujem muškim kolegama, bez vaše podrške i vašeg izlaska iz zone komfora u kojem se vi dobro osećate, mi smo napravili. Vi ste pokazali da je Srbija zemlja evropskih vrednosti, da smo mentalitetom otišli napred i da ovde ima mesta da se čuju glasovi žena koje rade u Srbiji.Govoriću kada bude sledeći predlog zakona za lokalne za lokalne parlamente jer tu naše žene najviše ginu. Kad sam stigla da me kandiduju za poslanicu, mnogo sam ja toga već prevalila preko glave, ali treba pomoći da u dve od pet budu žene na lokalnu, jer one pune entuzijazma, tu energiju koja ona nosi kada prvi put ulazi u lokalni parlament, to je snaga koja vuče Srbiju napred.Mi se pomalo i umorimo dok stignemo do parlamenta, ali ta osnovna energija to je to što treba Srbiji. Mi moramo da promenimo političku scenu. Trebaju nam nove energije, nove građanske male, sitne ideje koje uređuju moju ulicu, moj kraj i moj grad. Srbija jeste velika priča sastavljena od malih građanskih priča.Volite Srbiju tako što menjate zakone koji je vode napred. Hvala vam. Zahvaljujem.Već je rečeno, amandman koji je podnet, ja sam prihvatila te je on postao sastavni deo predloga zakona. Ja samo želim da kažem da su vrlo sličan amandman

Dakle, amandman istovetan po tekstu su narodne poslanice Olena Papuga i Nada Lazić i nisu jedine u debati koja je, kako je rekla narodna poslanica Dragaš, počela posle iznenađenja otkud ovo i šta ćemo sada radimo i šta će nam reći predsednici stranaka i šta će sve biti.Dakle, u jednoj živoj debati koja je tekla i kroz sastanke Ženske parlamentarne mreže, i ona koja je neformalno kako se to u skupštinama inače radi, a počelo formalno pozivom predsednice Skupštine za sastanak sa Ženskom parlamentarnom mrežom, u toj jednoj živoj debati je i napravljen amandman koji je prihvaćen.Kažu da velike istorijske odluke retko se donose bez ljudi spremnih da izađu iz okvira u kojima je udobno i u kojima je sve poznato i ništa ne mora da se menja.

Ja dodajem da smo mi bele pčele one koje će doći posle deset generacija i imati potpuno drugačiji život nego mi, ali za njih radimo. Hvala.

to nijedanput niko od nas nije pomenuo. Zato ne razumemo u ovom malopre nekom govoru koji je baš ličio na neki govor na mitingu DS pozivanjem demokrata da urade ovo ili ono. Otkud ideja da se pominje SRS, da se govori, mi sad nešto šta lepše pričamo o nečemu nego što smo govorili ranije?Mi govorimo principijelno. Sve što smo govorili i 2012. godine i podsećam da smo cenzus od 3% tražili još 2004. godine, ništa mi nismo promenili, nekako nije lepo da nam zamera retoriku narodni poslanik koji je celu našu poslaničku grupu nazvao magarcima, majmunima pardon. To je gospođa Obradović rekla na početku saziva da smo svi mi majmuni. Sada ona priča o nekakvoj ravnopravnosti, o ne znam čemu a onda priča kako će na lokalu žene lista izbaciti negde žene, kako će žene negde da ginu, a onda govoreći o narodnom poslaniku Gordani Čomić, šest puta je rekla ova žena, ova žena.Neko ko želi da žene budu apsolutno ravnopravne i da nas u Narodnoj skupštini bude 40, mi kažemo 50%, onda se na taj način ne obraća. Znate, nemojte samo pamflete, nego ovo je rasprava koja zaista zaslužuje i i političku pozadinu i političko predznanje i stavove i političke programe koje ovde zastupamo. Niko od nas ovde nije slobodan strelac, osim Gordane Čomić u ovom slučaju, ali to je njena stvar. Hvala.

i moja želja i volja da u ovoj raspravi učestvujemo uz saglasnost većine je takođe politika DS.To da li će DS.To da li će mene neko zvati članicom DS ili neće ili kako će me bilo ko zvati, ne znam kako da vam kažem, ali jako ne marim. Dođite sebi, nije ovo mesto u kome ćemo se igrati kvalifikacija bilo koga, bilo čime.Moje čime.Moje javljanje je samo za molbu da ako možemo da imamo celu jednu sednicu gde ćemo stalno da pričamo o temi te sednice, to bi bilo dosta prijatno iznenađenje i velika novost za rad Narodne skupštine, što je takođe želja i volja bila oduvek DS. Šta i da li će biti ikada bilo koje druge sednice na kojoj ću moći istupiti kao članica DS, teško da će biti, pa zato koristim ovu priliku i zahvaljujem na replici.

da govorimo o temi isključivo, jer mislim da je izuzetno važna tema za naše društvo i da mi sada svesno i nesvesno pišemo stranice istorije.Reč

Perić** Ja rizikujem da me moja poslanička grupa isključi iz članstva Ženske parlamentarne mreže, ali spreman sam da podnesem to i moj govor neće biti baš toliko inspirativan kao koleginice Marije Obradović, ali nekoliko stvari moram da kažem.Vi

pojedini poslanici pokušavaju od Gordane Čomić da naprave žrtvu, ne znam zbog čega… **Maja Gojković** Poslaniče, stvarno, nije ovo amandman koji uopšte u svojoj materiji sadrži ime i prezime bilo

se mi vratimo na temu i da pričamo malo o amandmanu koji je usvojen i postao sastavni deo Predloga zakona. Da uložimo napore da govorimo o ovome što radimo danas.Reč Zahvaljujem, predsednice.Uvažena predsednice, poštovani kolege poslanici, mi danas raspravljamo o amandmanima na Predlog zakona koji se odnosi na izbor narodnih poslanika i predlagač je oduvek imao dobru nameru kada je u pitanju uopšte ova tema i povećan broj učešća žena na listama kada su u pitanju i poslaničke liste i odborničke liste i kada je u pitanju bio i sam rad gospođe Gordane Čomić unutar svoje stranke. Jer, negde se ona i prepoznala 2008. godine u toj borbi da 33% žena zauzme mesta na listama na izborima 2012. godine. Ona o tome sada ne govori, ali se od trenutka kada je ušla ovde na političku scenu u ovoj skupštinskoj raspodeli mandata kao članica tada Demokratske stranke, jednostavno pokretala ovo pitanje.Moram reći da je Ženska parlamentarna mreža prvi put osnovana 2013. godine, kada je predsednik parlamenta bio gospodin Nebojša Stefanović, namerno to govorim, znači bio je muškarac, i koji je prepoznao inicijativu svih žena koje su bile narodne poslanice u tom trenutku, da se formira jedna neformalna poslanička grupa koja se naziva – Ženska parlamentarna mreža, koja treba da obuhvati državne interese Republike Srbije koje bi poboljšale poziciju žena u različitim segmentima društva.Ono što je važno bilo reći da tada već počinje otprilike da se podiže svest i kod naših kolega, da učešće žena u političkom životu Srbije treba da jača i da za tu podršku mnoge naše kolege nisu imale sluha tada. Danas, posle osam godina, govorimo o predlogu da 40% žena treba da zauzmu određene političke liste, odnosno da budu sastavni deo političkog života kada su u pitanju izborne funkcije narodnih poslanika i odbornika u lokalnim samoupravama.Predlog gospođe Čomić koji mi danas imamo na dnevnom redu, mislim da je bio i nekoliko puta pre toga, čime je otvorila i sigurno je bila dobra namera, otvorila jednu konstruktivnu diskusiju, ali takav predlog jednostavno prihvaćen od strane predsednice Narodne skupštine je suštinski pokazao mogućnost da na lokalnom nivou muškarci daju ona mesta u određenom procentu većim, ali daju u pozicionom postupku gore nego što je sada, a to znači treće, šesto i deveto mesto, ne budu u obavezi da daju kao predlog svojih lista, već mi znamo da da se u mnogim lokalnim samoupravama dešavaju da muškarci jednostavno u želji da pokažu sve najbolje ispred svojih lokalnih samouprava negde zaborave svoje koleginice, i daje im se mogućnost da daju određene pozicije ženama na usvojenim listama koje bi faktički mogle da da zauzimaju i sedmo, i osmo, i deveto, i deseto mesto.Zbog toga se mnoge od nas nisu složile sa ovim predlogom. Čak i mislim da je odluka Vlade Srbije da ne podrži takav predlog upravo bio u u ovom smeru, da ne želi da dozvoli da pozicija žena se uruši, da bude gora nego što je sada. Zbog toga je bila potreba da se amandman u pet, koje je gospođa Marija Obradović podnela, kao i mnoge koleginice, Olena Papuga, mislim da je i gospođa Nada Lazić podnela takođe isti takav predlog.Suština u stvari ovog zakona, mi smo hteli suštinski da jednostavno neke stvari pomerimo u društvu i ta suština treba da se ogleda u tačno definisanim mestima kada su u pitanju poslaničke liste.Moram liste.Moram da kažem da zaista velika podrška nama u SNS su naravno naše kolege i naše poslaničke grupe koji je razumeo u stvari zbog čega je potreba bila da se ovi amandmani podnesu i da jednostavno se podrže kada je u pitanju skupštinska većina. To znači da i sama Vlada Srbije je uvidela da ovakav predlog zaista unapređuje položaj žena u društvu i u političkom životu Srbije i da zbog toga usvajanjem ovakvog predloga i predsednica parlamenta, koja je insistirala da ovakvim amandmanima treba zaista tačno da definišemo položaj kada su u pitanju liste, je naišao na veliko odobravanje.Mislim da je važno da je to ključ za primenu, dobru primenu ovog zakona. Mislim da je jako važno da ovu temu zaista afirmišemo u javnosti na najbolji mogući način, ali mislim da je i odgovor gospodina Aleksandra Vučića na konferenciji za štampu pre dva dana kada smo u načelu razgovarali o tome da će podržati predlog gospođe Čomić, kada je u pitanju 40% žena učešće u političkom životu i na listama, pokazuje zaista da smo mi kao društvo napravili jedan veliki, krupan demokratski iskorak kada su u pitanju zakonski predlozi, ali i kada je u pitanju politički život u Srbiji.Nakon izbora 2020. godine, posle 26. aprila, ništa više neće biti isto u Srbiji, ništa, ni skupštinska većina, ni skupštinska skupštinska manjina, ni kada su u pitanju pripadnici stranka, jer kada smo spustili cenzus sa 5% na 3%, ni kada moraju sve te političke stranke koje se kandiduju i trče određenu političku trku na izborima, da stave dve od pet žena na svoje liste, ovaj parlament će potpuno izgledati drugačije, politička politička scena Republike Srbije će izgledati potpuno drugačije, i akteri i nosioci političkih programa će izgledati drugačije.Mislim da će građani Srbije u kampanji morati da budu jako dobro informisani za koga glasaju i na osnovu čega glasaju. Mislim da zbog toga ovakav predlog koji sada imamo za ovaj amandman, koji treba zaista svi zdušno da podržimo kao jedan zajednički predlog ovog parlamenta, mislim da u budućnosti Srbije daje zaista višu vrednost sistema vrednosti koje u našem društvu jednostavno treba da pokažemo da imamo budućnost koja govori o tome da smo zaista napredovali kao društvo i od 2014, i od 2016, i danas kada 2020. godine jednostavno govorimo o ovome.Ono što je rekla predsednica, mi danas pišemo istoriju kada su u pitanju ove odluke i svi ovde imamo svoje učešće i svoju poziciju u svemu tome, a naravno ono što je cena koju će gospođa Čomić platiti jeste da za odluke koje je donela da se bavi svojim poslom kao narodni poslanik…

Poštovani poslanici, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova.Ujedno, pošto se javilo više od pet govornika i vidim da će se rasprava nastaviti, određujem redovnu pauzu od 14.00 do 15.00 časova, pa ćemo nastaviti sa radom u preostalom vremenu o amandmanima.(Posle